представител Петър Кънев.) Да, ние нямаме, но може би, като чуят, че ние с Вас вече сме тук и се готвим да направим поименна проверка…

21 май 2020 г. – приет на първо гласуване на 5 юни 2020 г.“ „Закон за изменение и допълнение на Закона за държавните резерви и военновременните запаси (обн., ДВ, бр. ...)“. Комисията подкрепя текста на вносителя за наименованието на Закона. Комисията предлага да се създаде нов § 1: „§ 1. В чл. 11, ал. 3 след думата „Търговците“ се добавя „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.“

Чл. 11а. (1) Образува се Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ със статут на държавно предприятие по смисъла на чл. 62, ал. 3 от Търговския закон, наричано по-нататък „предприятието“. (2) Предприятието е юридическо лице със седалище София. Предприятието не е търговско дружество и не формира и не разпределя печалба. (3) Структурата, устройството и дейността на предприятието, правомощията и задълженията на органите за управление се определят с правилник, приет от Министерския съвет. съвет. (4) Условията, редът и сроковете за осъществяване на взаимодействие между агенцията и предприятието се уреждат със споразумение. Чл. 11б. (1) Основен предмет на дейност на предприятието е: 1. създаване, съхраняване, опазване, обновяване и продажба на държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти по този закон; 2. създаване, съхраняване, обновяване и продажба на запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти; 3. управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на резерви и запаси от нефт и нефтопродукти. (2) Предприятието осъществява и други дейности, които осигуряват или допълват основния предмет на дейност. (3) Държавата предоставя на предприятието имущество – публична и частна държавна собственост, определено с решение на Министерския съвет. (4) С решение на Министерския съвет предприятието може да учредява търговски дружества, включително с непарична вноска, представляваща правото на собственост върху предоставеното му имущество – частна държавна собственост, за осъществяване на търговска дейност, свързана с управление, поддръжка, експлоатация и изграждане на петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти и бензиностанции, както и търговска дейност с алтернативни горива. (5) Дейността на предприятието за изпълнение на задачите, свързани с основния предмет на дейност, се финансира от: от: 1. приходи от дейността; 2. трансфери от държавния бюджет; 3. други постъпления, определени с нормативен акт. (6) Средствата по ал. 5 се разходват за осъществяване предмета на дейност и издръжка на предприятието. Чл. 11в. Органи на управление на предприятието са: 1. управителният съвет; 2. изпълнителният директор. Чл. 11г. Министърът на икономиката: 1. упражнява правата на собственост на държавата в предприятието; 2. назначава и освобождава членовете на управителния съвет и изпълнителния директор на предприятието. Чл. 11д. (1) Срещу имуществото – публична държавна собственост, предоставено на предприятието, не може да се насочва принудително изпълнение. (2) Предприятието не може да се приватизира и срещу него не може да се открива производство по несъстоятелност. (3) Средствата и операциите на предприятието се включват в консолидираната фискална програма като средства и операции на други икономически обособени лица по чл. 13, ал. 4 от Закона за публичните финанси

Държавните резерви и военновременните запаси от нефт и нефтопродукти се създават от предприятието по вид и количества, определени с решенията по чл. 13 и 14.“ По § 3

Съхраняването и опазването на държавните резерви от нефт и нефтопродукти се извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението

1 и 2 и чл. 20 се продават от предприятието по ред, определен в правилника по чл. 11а, ал. 3. (4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него орган, е прието на основание ал. 1, т. предприятието предоставя създадените държавни резерви от нефт и нефтопродукти безвъзмездно на агенцията със задължение за последващо възстановяване от страна на предприятието.“ 2. Досегашната ал. 3 става ал. 5.

Комисията подкрепя предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 5, който става § 7: „§ 7. Член 22 се изменя така: „Чл. 22. (1) Съхраняването и опазването на военновременните запаси се извършват от агенцията. агенцията. (2) Съхраняването и опазването на военновременните запаси от нефт и нефтопродукти се извършват от предприятието по вид и количества, определени с решението по чл. 14. чл. 14. (3) Агенцията и предприятието може да възлагат съхраняването и опазването на военновременните запаси чрез договор на търговци и организации за възложените им с акт на Министерския съвет военновременни задачи, или на търговци и организации, определени на конкурсен принцип.“

се продават от предприятието по ред, определен в правилника по чл. 11а, ал. 3. (4) В случай че решението на Министерския съвет или на упълномощен от него орган, прието на основание ал. 1, т. 3 предприятието предоставя създадените военновременни запаси от нефт и нефтопродукти безвъзмездно на агенцията със задължение за последващо възстановяване от страна на предприятието.“

на централна структура за управление на запасите, която: 1. създава, съхранява, обновява и продава запаси от нефт и нефтопродукти по чл. 2, ал. 1 и 2 и уведомява за резултатите от осъществяваните дейности Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“; 2. публикува предварителна информация по категориите продукти по чл. 2 за условията и количествата запаси, за които може да поеме задължение да съхранява за задължени лица, икономически оператори и централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз.“ 4. В чл. 4: а) в ал. 2, т. 6 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“

на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до 15-то число на текущия месец информация за: 1. действително създадените от него и съхранявани запаси за извънредни ситуации и/или целеви запаси по видове, количества и място на съхранение – на територията на страната в петролните бази, управлявани от него и/или в складове, регистрирани по чл. 38, и на територията на други държави – членки на Европейския съюз; съюз; 2. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на задължени лица; 3. съхраняваните от него запаси за извънредни ситуации за сметка на други държави – членки на Европейския съюз; 4. информация по видове и количества продукти по чл. 2, за които може да поеме задължение да съхранява за задължени лица, икономически оператори или централни структури за управление на запасите на други държави – членки на Европейския съюз.“; в) алинея 9 се изменя така: „(9) Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ представя в Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ ежегодно до 15-ти февруари информация за закупените и продадени запаси по видове и количества, както и наличностите към 1 януари и 31 декември през предходната календарна година.“;

„10. издава разпореждания за ползване и разпореждания за възстановяване на запаси за извънредни ситуации и целеви запаси, създадени и управлявани от Държавното предприятие „Държавна петролна компания“;“

В чл. 18: а) в ал. 1, т. 1 след думите „чл. 38“ се добавя „както и на Държавното предприятие „Държавна петролна компания“; б) алинея 3 се отменя; в) в ал. 4, т. 5 думата „писмено“ и думите „както и ангажимент за подаване на ежемесечна информация за съхраняваните на нейна територия запаси на задълженото лице за периода на съхраняване“ се заличават.

„(2) Председателят на агенцията, след писмено искане от изпълнителния директор на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, предлага на Министерския съвет да приеме решение за определяне вида и количеството на целевите запаси, както и срокът на тяхното поддържане, който не може да бъде по-кратък от една година. Предложението се съгласува с министъра на енергетиката.“ 18. В чл. 30:

4“. 26. В чл. 49 думите „и заповедта“ се заличават. 27. В чл. 50, т. 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавното предприятие „Държавна петролна компания“.

в) създава се ал. 5: „(5) Контрол върху задължените лица, Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ и съхранителите на нефт и нефтопродукти, притежаващи регистрирани складове по чл. 38, по отношение поддържане в съответното количество на запасите по този закон в данъчни складове по смисъла на Закона за акцизите и данъчните складове, се осъществява и от митнически служители, определени със заповед на директора на Агенция „Митници“. При констатации, съдържащи данни за извършено нарушение по този закон, директорът на Агенция „Митници“ незабавно уведомява председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“.

от Закона за акцизите и данъчните складове. Проверките се назначават по ред, определен със заповед на директора на Агенция „Митници“. (7) Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ предоставя на Агенция „Митници“ необходимата информация за изпълнение на контролните ѝ правомощия по този закон.“ 32.

в ал. 3, изречение първо след думата „агенцията“ се добавя „съответно директора на Агенция „Митници“, а в изречение второ след думата „Председателят“ се добавя „на агенцията, съответно директорът на Агенция „Митници“;

в ал. 6 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно в Агенция „Митници“; в) в ал. 7 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,

36. В чл. 72, ал. 1 и 2 думата „агенцията“ се заменя с „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ или на Агенция „Митници“. 37. В чл. 74 ал. 2 се изменя така: Актовете за установяване на административните нарушения се съставят от служителите по чл. 55, ал. 4 и 5, а наказателните постановления се издават от председателя или заместник-председателя на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, съответно от директора на Агенция „Митници“ или оправомощено от него лице.“ 38. В § 1, т. 23 от допълнителните разпоредби думата „агенцията“ се заменя с „Държавно предприятие “Държавна петролна компания“.“

Комисията подкрепя по принцип предложението. Комисията подкрепя по принцип текста на вносителя и предлага следната редакция на § 9 , който става § 15: „§ 15. В Закона за акцизите и данъчните складове (обн., ДВ, бр. …) се правят следните изменения и допълнения:

14: „(12) Лицензиран складодържател е длъжен да осигури не по-малко от 15% от общия максимален складов капацитет за съхранение на енергийни продукти, вписани в лиценза за ползване от лица, които не са свързани с него по смисъла на § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. (13) Разпоредбата на ал. 12 не се прилага в случаите по ал. 9, както и когато лицензираният складодържател няма достатъчен складов капацитет за съхранение на собствените си енергийни продукти. (14) Редът и начинът за определяне на складовия капацитет и за достъпа на лицата по ал. 12 се определят в правилника за прилагане на закона.“

2. отношенията им се уреждат при равни условия, с които са уредени такива с други лица вложители в данъчния склад; 3. в случай, че в данъчния склад няма други вложители, отношенията им се уреждат при спазване на пазарния принцип и при отчитане на пазарната стойност. (10) Лицензираният складодържател и лицето по чл. 47, ал. 12 уреждат взаимоотношенията си при спазване изискванията на закона. При отказ на лицензирания складодържател за предоставяне на ползване на складов капацитет, лицето уведомява писмено директора на териториалната дирекция по местонахождение на данъчния склад, като предоставя доказателства за отказа. Митническите органи извършват проверка на обстоятелството за наличие на складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12. ал. 12. (11) Лицензираните складодържатели оповестяват наличието на свободен складов капацитет за ползване от лицата по чл. 47, ал. 12 по общодостъпен начин, включително и на интернет страницата си.“

„Чл. 115в. Лицензиран складодържател, който откаже да предостави ползването на складов капацитет по чл. 65, ал. 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 500 до 2000 лв., а при повторно нарушение – от 1000 до 5000 лв.“

„Целевите запаси от нефт и нефтопродукти се съхраняват на територията на страната несмесени с биогорива.“ 3. В ал. 4 думите „Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се заменят с „Държавно предприятие „Държавна петролна компания“.“

Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ подава писмено искане за издаване на лицензи за управление на данъчни складове до директора на Агенция „Митници“. До връчването на лицензите Държавната агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ осъществява дейността като лицензиран складодържател по досегашния ред. (2) Лицензите по ал. 1 и решението за прекратяване действието на лицензите, издадени по реда на отменения раздел IIа на раздел IIа на глава четвърта от Закона за акцизите и данъчните складове, се връчват едновременно на 1-во число на съответния месец. (3) Установените от митническите органи наличности на акцизни стоки към датата на връчването на актовете по ал. 2 се вписват в материалната отчетност на съответните данъчни складове и не се смятат за освободени за потребление, като за целта се регистрират електронни административни документи. (4) В тримесечен срок от връчването на лицензите по ал. 1, Държавното предприятие „Държавна петролна компания“ подава искане за регистрация на складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти. До регистрацията на складовете по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, контролът и отчетността върху складовете и наличностите на нефт и нефтопродукти се осъществяват по досегашния ред.“ Комисията

Активите, включително петролните бази, които не са лицензирани като данъчни складове, пасивите, архивът, както и другите права и задължения на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, свързани с дейността по чл. 11б, ал. 11б, ал. 1, преминават към Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ на 1-во число на съответния месец. За предаването и приемането на имуществото се съставя приемо-предавателен протокол. протокол. (2) Всички лицензирани като данъчни складове петролни бази за съхранение на нефт и нефтопродукти, предоставени за управление на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“,

За предаването и приемането на имуществото се съставя приемо-предавателен протокол. (3) Съхраняваните резерви и запаси, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, при външни съхранители, в складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти и в други складове/резервоари преминават в управление на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ в тримесечен срок от вписването му в Търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел. Условията и редът за преминаване на съхраняваните резерви и запаси, собственост на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, при външни съхранители и в складове по чл. 38 от Закона за запасите от нефт и нефтопродукти, се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4. Складовите записи, издадени в полза на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, се преиздават от съхранителите в полза на Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ срок от 14 дни от преминаването на резервите и запасите в управление на държавното предприятие. (4) Областните управители отразяват промените в актовете за държавна собственост за имотите или съставят актове за държавна собственост за тях.“

§ 20: „§ 20. Държавно предприятие „Държавна петролна компания“ встъпва като възложител заедно с Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ по договорите, свързани с извършване на текущи, основни и аварийни ремонти на петролните бази, както и с изпълнения на мероприятия по енергийна ефективност – саниране, извършване на обследвания на сграден фонд, съоръжения и паспортизация в съответствие с наредбата по чл. 176а, ал. 6 от Закона за устройство на територията, в съответствие с правомощията по този закон. Договорите извън тези по изречение първо, свързани с дейността по чл. 11б, ал. 1, се изпълняват в тази си част от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ до избора на нови изпълнители/доставчици от Държавно предприятие „Държавна петролна компания“, като разходите са за сметка на бюджета на предприятието.“

Произтичащите от структурните промени изменения по бюджетите на Министерството на икономиката и Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“ се извършват по реда на чл. 110, ал. 4 от Закона за публичните финанси на 1-во число на съответния месец.“

Трудовите правоотношения на служителите от администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.

осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се преобразуват съответно в безсрочни и срочни трудови правоотношения, като със служителите се сключват трудови договори. (3) Трудовите договори се сключват въз основа на писмено заявление, подадено от служителя в 7-дневен срок след получаване на уведомление, че е определен да премине на работа в като служебното му правоотношение се прекратява. (4) Когато изтеклият до момента на преобразуването на правоотношенията срок за изпитване по чл. 12 от Закона за държавния служител е по-малък от 6 месеца, той се включва в срока за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда, а когато изтеклият срок надвишава 6 месеца, се приема, че срокът за изпитване по чл. 70 от Кодекса на труда е изтекъл. (5) При преобразуването индивидуалната основна месечна заплата по Кодекса на труда на служителите по служебно и трудово правоотношение в администрацията на Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се определя така, че същата, увеличена с допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит и намалена с дължимия данък и задължителните осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, да не е по-ниска от получаваната до този момент индивидуална основна месечна заплата, намалена с дължимите задължителни осигурителни вноски за сметка на осигуреното лице, ако са били дължими, и дължимия данък. данък. (6) Неизползваните отпуски на служителите по служебно и трудово правоотношение от Държавна агенция „Държавен резерв и военновременни запаси“, осъществявали дейности по чл. 11б, ал. 1, се запазват. Отпуските може да се използват пропорционално към датата на влизане в сила на този закон и не се компенсират с парични обезщетения. (7) Условията, редът и сроковете за преминаване на служителите се уреждат в споразумението по чл. 11а, ал. 4.“ 11а, ал. 4.“ Комисията предлага да се създаде § 23: „§ 23. (1) В двумесечен срок от влизането в сила на този закон министърът на финансите привежда в съответствие с него правилника за прилагане на Закона за акцизите и данъчните складове. (2) В тримесечен срок от влизането в сила на измененията и допълненията на правилника по ал. 1 лицензираните складодържатели привеждат дейността си в съответствие с изискванията на чл. 47, ал. 12 и чл. 65, ал. 11 и писмено уведомяват за това директора на Агенция „Митници“.“

разгледа и обсъди Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент

по чл. 49, ал. 2 от Правилника за организацията и дейността на Народното събрание да бъдат допуснати в пленарната зала генерал-лейтенант Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, и полковник Велко Атанасов – изпълняващ длъжността директор на служба „Военна информация“. Моля, режим на гласуване по така направената процедура.

„ДОКЛАД за първо гласуване относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, № 054-01-59, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 г. На заседание, проведено на 2 юли 2020 г.,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 внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 г. На заседанието присъстваха генерал Атанас Запрянов –заместник-министър на отбраната, адмирал Емил Евтимов –началник на отбраната и полковник Велко Атанасов – изпълняващ длъжността директор на Служба „Военна информация“. От името на вносителите Законопроектът се представи от господин Димитър Лазаров. Цел на Законопроекта е усъвършенстване на нормативната уредба, която регламентира организацията, дейността, задачите и функционирането на военното разузнаване в Република България. Предлага се наименованието на Службата да се промени на Служба „Военно разузнаване“. Видно е, че наименованието не кореспондира с основните дейности, функции и задачи на военното разузнаване, което на практика е организирано като единен централизиран разузнавателен процес. Новото наименование ще постигне и отрази в най-пълна степен функциите на военното разузнаване като специална разузнавателна служба за добиване и анализ на стратегическа разузнавателна информация, информационно осигуряване на държавните институции, осигуряване на разузнавателна информация за въоръжените сили и развиване на информационното и оперативно сътрудничество с разузнавателните структури на НАТО и ЕС и партньорските служби. Със Законопроекта се разписват функции на Службата по организиране и прилагане на система за планиране, координиране и отчитане на дейността на разузнавателните структури в Българската армия процеса на подпомагане на началника на отбраната, при изпълнение на задълженията му по чл. 85, ал. 1, т. 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Със Законопроекта се прецизират и текстовете относно самостоятелното осигуряване на дейностите от Службата по защитата на класифицираната информация, както вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на оперативно разузнавателната дейност. Министерството на отбраната в писмено становище е изразило подкрепата си по Законопроекта и са посочили бележките си по него. Генерал Атанас Запрянов – заместник-министър на отбраната, адмирал Емил Евтимов – началник на отбраната, и полковник Велко Атанасов – изпълняващ длъжността директор на служба „Военна информация“ споделиха в изказванията си, че законодателните промени са навременни и в тях се съдържат предложенията, които са възприети при провеждането на Стратегическия преглед на отбраната. По отношение на предложенията, свързани със създаването на Етичен кодекс на служителите от Службата и с тяхното ежегодно атестиране, посочиха, че Министерството на отбраната е предприело необходимите мерки за създаване на по-прецизни регламенти в това отношение и те ще са относими и за структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната. В разискванията възложените мисии и задачи на военното разузнаване в съвременната среда за сигурност и в контекста на членството в НАТО и ЕС със същите ресурси. След проведеното обсъждане, Комисията със 7 гласа без „против“ и „въздържал се“, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, № 054-01-59, внесен

запознае господин Попов – председателят на Комисията. Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги! „ДОКЛАД на Комисията по отбрана относно Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване № 054-01-59, внесен от Димитър Николов Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 г. На редовно заседание, проведено на 2 юли 2020 г., Комисията по отбрана разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване. Присъстваха началникът на отбраната адмирал Емил Евтимов, заместник-министърът на отбраната Атанас Запрянов, полковник Велко Атанасов изпълняващ длъжността директор на Служба „Военна информация“, и парламентарният секретар на Министерството на отбраната Ваня Деневска. Законопроектът беше представен от народния представител Пламен Манушев от името на вносителите. Заместник-министър Запрянов запозна Комисията със становището на Министерството на отбраната, изрази съгласие с предвидените изменения и допълнения и направи уточнения по някои параграфи, които в същността си не са в противоречие с целта на Законопроекта и Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. Изказаха се народните представители Колю Милев, Милен Михов, Симеон Симеонов и Таско Ерменков. Като представители на основните парламентарни групи, всички те подчертаха необходимостта от приемане на измененията и допълненията по Законопроекта, които са в интерес както на държавните органи на стратегическо равнище, така и на структурите на въоръжените сили и Българската армия на оперативно и тактическо ниво по цялата командна верига, и заявиха твърда подкрепа за гласуването им в залата. Промяната на наименованието от Служба „Военна информация“ на Служба „Военно разузнаване“ е повече от логично. То е израз на нейната организационна структура, същност на дейността, основни задачи и начин на функциониране. Като такава, Службата стои над политическите различия и Законопроектът в това отношение е стъпка напред. С измененията ще бъдат подобрени

за подпомагане на началника на отбраната при изпълнение на част от задълженията му, ще подобри процеса на вземане на решение на стратегически ниво, както в мирно, така и във военно време. С приемането на измененията и допълненията се прецизират важни текстове относно дейността по дейността по самостоятелното ѝ осигуряване от Службата на защитата на класифицираната информация, а също така вътрешната сигурност и контраразузнавателното обезпечаване на разузнавателната дейност. подобрят условията и реда за приемане на военна служба на служител, който работи в други структури от системата за защита на националната сигурност, което е важно условие за поддържане на кадрови потенциал и висок професионализъм в дейността. Директорът на Службата полковник Атанасов благодари за отношението, разбирането и подкрепа за Законопроекта, като подчерта, че влизането в сила на измененията ще укрепят и развият потенциала на Служба „Военно разузнаване“, като основна част от системата за защита на В заключение председателят на Комисията Константин Попов изтъкна удовлетворението си от съдържателните изказвания и изразените виждания за целесъобразността на предложените изменения и допълнения, като благодари за единството на Комисията по обсъждания въпрос, дискусията беше закрита. На проведеното гласуване, с 19 гласа „за“ , без „против“ и „въздържал се“, Комисията по отбрана предлага на Народното събрание да подкрепи Благодаря, уважаеми господин Попов. Колеги, откривам разискванията. Имате думата.

Уважаема госпожо Председател, уважаеми колеги народни представители! Ние подкрепяме промените в Закона за военното разузнаване, тъй като виждаме една инициатива да се възстанови правдата, която не съществуваше досега по отношение на разузнаването. Смяната на службата с името Служба „Военна информация“ през годините доведе до много проблеми и аз бих казал, че на оперативно-техническо и тактическо ниво се допуснаха доста грешки дори и в изпращането и поддържането на мисиите в чужбина. Ние имахме такива проблеми не само навремето в Камбоджа, но имахме и в Кербала, и в Ирак, и в Афганистан. Разузнаването, а също и военното разузнаване на стратегическо ниво също е добиване на информация. Не трябва да се спираме само на думата „информация“ и едва ли не тя да ограничава възможностите, които би следвало да имат всички звена от Армията. Ние подкрепяме, защото Служба „Военно разузнаване“ вече наистина трябва да си влезе в задълженията като структура и ще следим оттук нататък дали това добиване на информация или добиването на разузнавателни данни ще бъдат също така допустими до всички нива не само на държавното, но и на военното ръководство. Също така не трябва да се допуска много служители от други служби да се привличат в тази служба през вратичката, че им се позволява да им се признава стажът на други места, а също така в посоката едва ли не да може да се избира и цивилен служител на Службата. Дори аз като член на Комисията по отбрана така ревнувам, че за тази служба друга комисия е водеща. Няма значение, че е служба, това е „Военно разузнаване“. Не трябва да се крием зад службите и ако трябва, и Правилникът, госпожо Председател, да проверим, но Комисията по отбраната е водеща по проблемите в Армията и за „Военното разузнаване“. Подкрепям усилията, също ръководството на Служба „Военна информация“, сега „Военно разузнаване“, да приемат всичко, което досега е положително, но нашата оценка не е такава – можеше да бъде много по-добре и началникът на отбраната наистина да ръководи не само по време на учение, но и всеки един да получава информация от това какво се случва не само в България, но и по мисиите в чужбина и в света и ние да не получаваме информация само от партньорски служби и на базата на тях да си управляваме контингентите зад граница. Благодаря

Уважаема госпожо Председател, уважаеми дами и господа народни представители! Както вече преди мен генерал Милев каза, ние ще подкрепим този законопроект с ясното съзнание, че,

националната ни сигурност – един от основните стълбове, този, който осигурява онази военнополитическа и военна информация, която гарантира правилните вземания на решения във военното ни ръководство. Досега названието Служба „Военна информация“ създаваше по-скоро информативно-журналистически характер на Службата, ако мога така да се изразя шеговито, поне в очите на обществеността. А това, което сега променяме като име, ще даде онази същност, която наистина отговаря на дейността, която извършват колегите в немного леки условия с недостатъчно финансиране, с може би подценен труд, но с успехи, които се признават не само от нашето политическо ръководство, но и от ръководството на партньорите ни в НАТО. Промяната е в правилната посока, защото, когато става въпрос за военно разузнаване, то е единен интегриран непрекъснат процес и не може да бъде разделен само на стратегическо, само на оперативно или само на тактическо, той е изцяло взаимосвързан. И когато говорим за военно разузнаване и Службата, която го оглавява, това означава, че тя обхваща, координира

И още нещо. В този законопроект за първи път се поставя онова, което отдавна трябваше да бъде поставено и в Закона за отбраната и въоръжените сили – подчертаване на единоначалието в Българската армия, а не създаването на отделни острови острови на управление, каквито в момента теоретически – да не казвам, че и практически – съществуват, като Съвместното командване на силите и Началникът на отбраната. Изключително добре е поставен въпросът, че Съвместното командване на силите се добавя непосредствено подчинено на Началника на отбраната, за да се знае все пак, че в Българската армия има Началник на отбраната и всички са му подчинени. Той освен че е началник по определение в Закона, има съответните функции и инструменти да упражнява тази власт. Още един път казвам: ние ще подкрепим Законопроекта. Имаме притеснения, свързани с атестацията, която е вкарана вътре, и с Етичния кодекс като елементи от този законопроект. Имайки предвид, че и Министерството на отбраната извършва такава дейност,

благодаря за добрите думи, които бяха казани от името на опозицията за вносителите. Мисля, че наистина правим нещо добро, и аз смятам, че такъв трябва да бъде политическият диалог и политическият език, когато става въпрос за сериозни структури, каквито са структурите на Военното разузнаване. Мисля, че наистина променяме не само наименованието на Службата, а с това наименование връщаме и отговорностите, и то в един по-широк мащаб – в по-голяма дълбочина и в смисъл на по-добра интеграция. Ролята на Началника на отбраната, както вече беше подчертано от преждеговорившите, е по-ясно определена в интерес на всички военнослужещи, но не само но не само! – защото Началникът на отбраната е и Главнокомандващ по време на въоръжен конфликт. Тоест ние подобряваме работата не само в структурите на Министерството на отбраната, но подобряваме работата по принцип на Военното разузнаване, което предоставя интегрирана информация и на политическото, и на военното ниво. Разбира се, че може да има съответните изменения и аз смятам, че може би председателят на Комисията господин Лазаров може да направи процедурно предложение за срока за внасяне на предложения, което е нормално и ние ще ги обсъдим и ще можем да вземем отношение по тези въпроси. Все пак ще се върна към това, за което стана въпрос в началото когато става въпрос за сериозна дейност, когато става въпрос за стратегически важни решения, наистина добрият диалог може да бъде само от полза. Благодаря Ви. ПРЕДСЕДАТЕЛ

да изразя задоволството си от работата на Комисията по отбрана, която показа, че когато става въпрос за национални приоритети, за една изключително важна за националната ни сигурност служба, има единомислие и подкрепата от всички единодушно показва това – отговорното отношение. Законопроектът е важен – не е революционен и решаващ, но е важен за посоката и развитието на Военното разузнаване. За мен

стриктно и много добре. И независимо че беше служба, която да предоставя информация от стратегически характер, тя си изпълняваше задачите и на оперативно, и на тактическо ниво. Ще Ви дам пример. През 2012 Афганистан командващият тогава ИСАФ Джон Алън каза на президента на България: „Господин Президент, огромна благодарност на Служба „Военна информация“ за това, че е спасила немалко животи на български войници, но и на десетки американски войници от нейната работа.“ А там работата е точно на тактическо ниво и работа с агентура, тоест Службата ни си е изпълнявала задълженията и на това ниво като военно разузнаване. Много съществен елемент от промяната са взаимоотношенията на „Военна информация“ и разузнавателните органи в Българската армия.

но тази служба ще има методическо ръководство на органите за разузнаване в Българската армия, което е изключително важно и поставя на качествено нов етап взаимоотношенията. Говорихме вече за отношението и информация на началника на отбраната. Това, категоричен съм, е стъпка в правилната посока. Затова ще подкрепя съвсем с чиста съвест тази промяна. Благодаря. ПРЕДСЕДАТЕЛ ЦВЕТА КАРАЯНЧЕВА: Благодаря, уважаеми господин Манушев. Реплики? Не виждам. Други изказвания?

Законопроект за изменение и допълнение на Закона за военното разузнаване, № 054-01-59, внесен от Димитър Лазаров и група народни представители на 1 юли 2020 г. Гласували

които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен

на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2020 г. Комисията по икономическа политика и туризъм на свое заседание, проведено на 1 юли 2020 г., разгледа и обсъди Законопроекта за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание.

Законопроектът бе представен от заместник-министър Борисов. Според вносителя целта на предложения законопроект е да се уредят правилата на търговията с трети държави със стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел изтезания или други форми на нечовешко или унизително отношение или наказание, както и правилата, уреждащи предоставянето на брокерски услуги, техническа помощ, обучение и реклама, свързани с такива стоки, съгласно Регламент (ЕС) 2019/125 на Европейския парламент и на Съвета. Регламент (ЕС) 2019/125 е кодифицирана версия на Регламент (ЕО) № 1236/2005, който е бил няколко пъти съществено изменян. Разрешенията за износ, внос и транзит на стоките, за оказване на техническа помощ, свързана с тези стоки, за излагане или предлагане на продажбата на стоките, за брокерски услуги по Приложения ІІ, ІІІ и ІV от Регламент 2019/125, се издават от министъра на икономиката. Министърът на икономиката може да откаже да издаде разрешение, когато дейността противоречи на критериите за издаване на разрешение, посочени в Регламент 2019/125, или когато не е представен документ, отговарящ на изискванията. Контролът по изпълнението на Закона се извършва от министъра на икономиката и от директора на Агенция „Митници“. На лицата, които нарушават условията и изискванията за използване на генерално разрешение на Съюза за износ, осъществяват дейности в нарушение на обхвата и условията на издаденото разрешение или възпрепятстват и/или откажат достъп на длъжностно лице при упражняване на контролна дейност по този закон, се налагат глоби и имуществени санкции. Със Законопроекта се отменя Закона за изпълнение на Регламент на Съвета (ЕО) 1236/2005 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. Към Законопроекта е приложено резюме на цялостната предварителна оценка на въздействието, както и изискващите се по чл. 76 от Правилника за организацията и След гласуване с резултати: 16 гласа „за“ и 1 глас „въздържал се“, Комисията по икономическа политика и туризъм прие следното становище: Предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изпълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание,

на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2020 г. На свое извънредно заседание, проведено на 2 юли 2020 г., Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, разгледа Законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезания или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание, № 002-01-23, внесен от Министерския съвет на 23 юни 2020 г. На заседанието присъстваха: от Министерството на икономиката господин Лъчезар Борисов – заместник-министър, и госпожа Десислава Дойчева – държавен експерт в дирекция „Международно контролирана търговия и сигурност“. Проектозаконът беше представен от господин Лъчезар Борисов, който акцентира върху основните промени. Законопроектът, който е предложен от Министерския съвет, е Проект на Закон за изпълнение на Регламент на Европейския парламент и на Съвета № 2019/125 относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел прилагане на смъртно наказание, изтезание или други форми на жестоко, нечовешко или унизително отношение или наказание. По същество Законопроектът се внася поради промяната в Регламента. Новият Регламент, с който трябва да се съобразим, заменя Регламент № 1236/2005. Той не въвежда съществени различия от това, което е било към момента, но трябва да се съобразим с новия Регламент и да актуализираме нашето законодателство в рамките на междуведомственото съгласуване в Министерския съвет и всички останали институции. Някои от ведомствата са предложили прецизирането на текстовете за внасяне на повече яснота. Това е направено с Проекта, който е внесен от Министерския съвет. Законопроектът не предвижда и не въвежда нови разпоредби и допълнителен контрол. Въвеждат се само нова номерация и членове на приложенията – с описание на стоките, нови номера на образците на документи, както и прецизиране на част от текстовете, предложени от някои ведомства. Отношение по представения законопроект изразиха народните представители Стефан Бурджев, Кольо Милев и Юлиан Ангелов. След направеното обсъждане и проведеното гласуване със 17 гласа „за“, без „против“ и „въздържал се“ Комисията за наблюдение на приходните агенции и борба със сивата икономика и контрабандата, предлага на Народното събрание да приеме на първо гласуване Законопроект за изменение и допълнение на Регламент (ЕС) 2019/125 от 16 януари 2019 г. на Европейския парламент и на Съвета относно търговията с някои стоки, които биха могли да бъдат използвани с цел

закон. Мисля, че и ще разведрим настроението: неслучайно евроскептицизмът в Европа залива Европа, неслучайно говорим за тези 34 хиляди чиновници в Европейската комисия.

абзаца от тези 120 страници приложения. С какво се занимава Еврокомисията от 2005 г.? С какво се занимаваме ние в 2005, 2013, 2015 г.? С какво се занимават 27 държави, 27 парламента, 27 министри и така нататък? Говорим за режим на производство и износ на бесилки, гилотини и остриета за гилотиниране, електрически столове – изключително силен бизнес в Евросъюза,

Подкрепяме Закона, ние сме твърдо за Европа.

Моля, режим на гласуване

С това приключихме с дневния ред за днес. Ще прочета съобщението за парламентарен контрол на 10 юли 2020 г., петък: 1. Заместник министър-председателят по икономическата и демографската политика Марияна Николова ще отговори на два въпроса от народните представители Теодора Халачева; и Надя Клисурска-Жекова. 2. Министърът на здравеопазването Кирил Ананиев ще отговори на три въпроса от народните представители Кристина Сидорова; Георги Михайлов; и Надя Клисурска-Жекова и Илиян Тинчев. 3. Министърът на труда и социалната политика Деница Сачева ще отговори на три въпроса от народните представители Александър Мацурев – два въпроса; и Полина Шишкова и Кристина Сидорова. Сидорова. 4. Министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева ще отговори на един въпрос от народния представител Кольо Милев. 5. Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията Росен Желязков ще отговори на два въпроса от народните представители Явор Божанков; и Димитър Данчев.

отговори със седем дни са поискали: - заместник министър-председателят по правосъдната реформа и министър на външните работи Екатерина Захариева – на един въпрос от народния представител Павел Шопов; и на един въпрос с писмен отговор от народния представител Красимир Богданов; министърът на околната среда и водите Емил Димитров – на един въпрос от народния представител Кольо Милев; - министърът на икономиката Емил Караниколов – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Георги Гьоков; министърът на туризма Николина Ангелкова – на един въпрос с писмен отговор от народните представители Атанас Костадинов и Любомир Бонев; - министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова – на един въпрос с писмен отговор от народния представител Данка Зидарова-Люртова. Поради ползване на годишен отпуск в заседанието за парламентарен контрол няма да участват: министърът на образованието и науката Красимир Вълчев; министърът на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова; и министърът на икономиката Емил Караниколов. С това приключихме днешното заседание.